Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 64. izredno sejo Državnega zbora,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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, gospe Janji Zupančič, državni sekretarki na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlog novele Zakona o osnovni šoli, ki vam je podan v tretjo obravnavo, je rezultat strokovnega dela in petletnega izvajanja poskusa. Prinaša spremembe in dopolnitve, ki na zakonsko raven umeščajo rešitve, ki jih osnovna šola v tem času potrebuje. V procesu oblikovanja predloga je potekala široka razprava, dosežen je bil visok nivo soglasja. Ključni razlog za sprejetje novele zakona je stalna potreba po posodabljanju šolskega sistema, ki se prilagaja zahtevam in specifikam okolja in časa. Predlog novele stremi k ustvarjanju pravičnejšega sistema vzgoje in izobraževanja ter k višji kakovosti osnovnošolskega izobraževanja. Ključne spremembe posegajo na naslednja področja učenje tujih jezikov, razširjeni program, izobraževanje učencev na domu, izobraževanje učencev s posebnimi potrebami, izobraževanje učencev, katerih materni jezik ni slovenščina, in na področje nacionalnega preverjanja znanja. Uvedba obveznega učenja prvega tujega jezika v 1. razredu predstavlja umestitev že sedaj široko podprte prakse učenja prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v obvezni program. Prenovljeni koncept razširjenega programa ima osnovo v uspešno izvedenem poskusu ta podpira razvoj otrokove osebnosti, nadarjenosti, kognitivnih in telesnih sposobnosti z namenom, da ga pripravlja na odgovorno življenje v družbi in ga spodbuja k samostojnosti. Razširjeni program temelji na programskih dokumentih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Zakon o osnovni šoli nadalje predpisuje dolžnost staršev, da svojemu otroku zagotovijo izpolnjevanje devetletne osnovnošolske obveznosti, pri čemer se lahko otrok izobražuje v javni ali zasebni šoli ali na domu, če se tako odločijo njegovi starši. Učenec, ki se izobražuje na domu, mora pridobiti vsaj enakovreden izobrazbeni standard, kot ga zagotavlja obvezen program javne osnovne šole, zato novela uvaja ocenjevanje znanja iz vseh predmetov posameznega razreda. Pomembno je ponovno poudariti, da bo temu da bo temu ustrezno prilagojen tudi pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole, ki bo omogočal daljše časovno obdobje za opravljanje izpitov, kot je to določeno sedaj. Predlog novele zakona določa tudi obveznosti šole do staršev in njihovih otrok, ki se izobražujejo na domu. Na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami novela zakona omogoča organizacijo počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami v osnovnih šolah s prilagojenim programom in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Sprememba zakona prinaša tudi pravno podlago za umestitev jezika gluhoslepih ter slovenskega znakovnega jezika v predmetnik. Nadalje novela zakona uvaja spremembe za učence, katerih materni jezik ni slovenščina. Šole bodo imele več možnosti za prilagajanje potrebam in znanju posameznega učenca, učencem pa bo omogočeno tako učenje slovenščine kot tudi stalen stik s slovensko govorečimi vrstniki. Postopno vključevanje teh učencev se bo izvajalo na podlagi strokovnih smernic, ki jih sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ključno spremembo na področju nacionalnega preverjanja znanja predstavlja uvedba obveznega nacionalnega preverjanja znanja za tretješolce. V 3. razredu se s preverjanjem znanja spremlja predvsem uspešnost razvoja bralne in matematične pismenosti učencev, kar je še kako aktualno in potrebno tudi z vidika sprotnih in nedavnih rezultatov raziskav bralne pismenosti učencev v Sloveniji. Pri tem je treba poudariti, da bo v tem šolskem letu, ko se NPZ v 3. razredu izvaja še vedno na podlagi odločitve posamezne šole, preverjanje izvajala več kot polovica osnovnih šol. In še za konec. Predlog zakona ponuja tudi možnost upoštevanja dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednješolskega izobraževanja. Hvala lepa. Hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Gospod Damijan Zrim bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvoli. Spoštovani podpredsednik, spoštovane kolegice in kolegi! Pred nami je novela Zakona o osnovni šoli, ki vsebuje tako pozitivne kot tudi nekaj negativnih rešitev, ampak pozitivno vedno prevlada. Tako smo veseli, da kot pozitivno lahko štejemo prvi tuji jezik v 1. razredu, da se bo razširjeni program v osnovnih šolah končno uredil in da bodo učenci imeli tudi znakovni jezik, vsaj tisti s posebnimi potrebami. Socialni demokrati smo imeli tudi nekaj zadržkov glede NPZ v 3. razredu in seveda tudi poučevanje na domu bi moralo ostati tako, kot je bilo. Žal ti predlogi niso bili sprejeti, ampak ker je zakon

Hvala, predsedujoči, za besedo. Spoštovani vsi prisotni! Dovolite, da uvodoma spomnim na današnji mednarodni dan maternih jezikov. Med slovanskimi jeziki je slovenščina, ki jo skupaj z zamejci govori dva in pol milijona ljudi, narečno najbolj razvejana, poznamo več kot 50 narečij, in da je materni jezik vsakogar od nas naše rodno narečje. Cenimo, spoštujmo in negujmo ga. Zdaj pa pobliže k zakonu. Le-ta uvaja več vidnih sprememb na področju osnovnega šolstva. Med pomembnejšimi je uvedba poučevanja znakovnega jezika in jezika gluhoslepih kot zakonske obveze osnovnih šol, ki jih obiskujejo učenci s to vrsto oviranosti. Zelo pomembna je tudi mini reforma izobraževanja na domu – uvajajo se strožji pogoji za šolanje otrok na domu, zlasti kar zadeva preverjanje znanja in samo izvedbo izobraževanja. Šola je najbolj vitalen mehanizem za uvajanje otrok v družbeno življenje in razumevanje sveta, zato v Levici nasprotujemo šolanju doma ter izključevanju otrok iz družine, ki se jih opehari za socializacijo, rast in razvoj v krogu sebi enakih vrstnikov, kadar je to brez upravičenih razlogov. Izobraževanje na domu mora biti izključno v korist otroka in ne kakršna koli kaprica staršev. Avstrijska cesarica Marija Terezija je leta 1774 uvedla obvezno šolstvo za vse otroke od 6. do 12. leta, ne glede na spol, in prosvetljeno razmišljala, da samo od izobraženega človeka lahko pričakujemo napredek. Zakon daje večji poudarek učenju slovenščine za otroke priseljencev, ki se med obveznim izobraževanjem vključijo v dopolnilni pouk slovenščine. Obravnavani so med svojimi vrstniki in napredujejo skupaj z istim razredom. Ob tem velja opozoriti na neodtujljivo pravico otroka do uporabe lastne materinščine, kajti dobro znanje materinščine je pogoj za uspešno učenje drugih jezikov. Razširjeni program se ureja na način, da sta dodatni pouk za nadarjene učence in dopolnilni pouk za učence z učnimi težavami obravnavana enako. Tako se otrokom z različnim talentom in potencialom omogoči, da svoje talente in potenciale kar najbolje razvijejo. Nacionalno preverjanje znanja bo izvajano že v 3. razredu osnovne šole, tu gre za preverjanje pismenosti, vendar spodbujanje tekmovalnosti namesto sodelovanja in empatije ne bo moglo izostati, zato v sami izvedbeni fazi pozivamo k previdnosti. Obvezni prvi tuji jezik se uvaja v 1. razred. Kot navaja UNESCO, je prav večjezičnost steber medgeneracijskega sodelovanja in razvoja. Večjezičnost tudi pozitivno vpliva na pozornost, spomin in splošno kognitivno delovanje. Uvaja se organizirano varstvo za otroke s posebnimi potrebami in brezplačni prevoz za učence nad 18 let v posebnem izobraževanju. Šolski prostor je preplavila digitalizacija, kar bistveno vpliva na vzgojno formiranje otroka in mladostnika. Pasti digitalizacije še kako prežijo prav na najmlajše. Prav zaradi tega nekateri otroci danes ne znajo več pisati z roko. Tukaj velja še posebno opozorilo v kontekstu digitalizacije v šolah. Zakon bomo v Levici, tako kot že v drugem branju, podprli. Hvala. Hvala. Gospa Katarina Štravs bo predstavila stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvoli. Hvala, podpredsednik. Spoštovani! Osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajamo v naši državi, uživa ugled in spoštovanje tako v evropskem kot tudi v svetovnem merilu. Ta kakovost ni nastajala priložnostno – gradila in soustvarjala se je z mnogimi deležniki, mednarodnimi raziskavami, strokovnimi razpravami ter izmenjavo pedagoških praks. Kljub temu pa vedno obstaja možnost za izboljšave. Tako je tudi zakon, ki je pred nami, plod konstruktivnega sodelovanja in izsledkov analiz delovanja našega šolskega sistema. Cilj predlaganih zakonskih sprememb je ohranjanje in izboljšanje kakovosti osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Zakonske spremembe, ki jih zakon uvaja, predstavljajo poskus reševanja različnih problematik na področju osnovnošolskega izobraževanja, ki so bile v preteklosti zaznane in opredeljene kot akutne. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli, ki je danes pred nami, tako uvaja naslednje ključne spremembe. Nacionalno preverjanje znanja umešča tudi v 3. razred z namenom pridobitve dodatnih informacij o znanju učencev, ki so izhodišče za izboljšave pri pridobivanju znanj v naslednjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Prav tako bodo nacionalno preverjanje znanja obvezno opravljali tudi učenci 6. in 9. razreda v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Dejstvo je, da so mednarodne raziskave, med drugim PISA, pokazale velik padec na področju bralne pismenosti učencev, ne le pri slovenščini, ampak tudi pri ostalih predmetih. Slovenski učenci četrtošolci so z vsakim ciklom raziskave dosegali višje povprečne bralne dosežke, v zadnji raziskavi pa je prvič zaznati njihov upad, zato je bil strokoven premislek z namenom pravočasnega ugotavljanja znanja učencev in zajezitve njihovega upadanja nujen. Novela prav tako omogoča možnost upoštevanja dosežkov pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu kot eno od meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja. Podatki namreč kažejo, da so interne ocene zelo visoke, sprememba, ki je pred nami, pa je smotrna prav z vidika pravičnosti. Predlog zakona prenavlja koncept razširjenega programa osnovne šole. Novela dozdajšnje elemente razširjenega programa torej nadomešča z izvajanjem vsebin različnih področij, med drugim poudarja gibanje, telesno in duševno zdravje, državljansko vzgojo, tudi učenje učenja. Koncept predvideva izvajanje razširjenega programa pred začetkom obveznega programa in po njegovem zaključku, kar pomeni, da bosta tudi jutranje varstvo kot podaljšano bivanje še vedno zagotovljena. Šola pa lahko razširjeni program izvaja tudi med potekom obveznega programa pod pogojem, da so v razširjeni program vključeni vsi učenci oddelka. Šola bo tako razvijala spodbudno in varno učno okolje z več prostora za medsebojno sodelovanje med učenkami in učenci, več možnosti za udejanjanje načela enakih možnosti in upoštevanja potreb in interesov učencev. Te dejavnosti imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju optimalnega učnega okolja za učence, ki se srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju in osvajanju znanja, hkrati pa je razširjen program prostor, v katerem lahko učenci razvijajo svoje interese, talente in potencialne nadarjenosti. Nadalje se v prvi razred uvaja obvezen prvi tuji jezik, obetajo pa se tudi sistemske spremembe za izobraževanje učencev na domu. Učenci, ki se izobražujejo na domu, bodo morali opravljati predmetne izpite iz enakega števila predmetov kot vrstniki, ki pouk obiskujejo v šoli. Jasneje se ureja izobraževanje na domu za učence s posebnimi potrebami, s posebnimi oblikami izobraževanja zanje. Vse omenjene vsebine smo v zakonodajnem postopku še izboljšali in predlagali ustrezna dopolnila. Slovenija ima enega najboljših šolskih sistemov na svetu. Tako je tudi zato, ker smo šolstvo, ki vsem ponuja enake možnosti za pridobivanje znanja, razumeli kot izraz družbene pravičnosti in solidarnosti. V Poslanski skupini Svoboda bomo novelo Zakona o osnovni šoli, ki predstavlja prvi in pomemben korak k reformi šolskega sistema, ponovno podprli. Hvala. Hvala. Gospa Alenka Helbl bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvoli. ALENKA HELBL (PS SDS): Hvala za besedo, gospod podpredsednik. nekaj padlo.] Spoštovani! Današnje stališče začenjam drugače, a še vedno tesno povezano z današnjo temo. Podpredsednik Društva slovenskih pisateljev, Marij Čuk, je ob današnjem dnevu maternega jezika povedal naslednje: »[Materni jezik] je kot nenehno vračanje k studencu, postanek popotnika pri rojstvu izvorne vode. Da se odžeja. Je spomin. Sedanjost. Prihodnost. /…/ Je dialog in samogovor, je stisk roke in objem. Toplina v mrzlih burjastih časih. Je narod. Njegovo zrcalo. Je domovina.« Ne pozabimo teh besed. No, zdaj pa k današnji tretji obravnavi tega predloga zakona. Samo nekaj besed. Sam način dogajanja pri tem sprejemanju je potekal, kot sem že povedala, v drugi obravnavi v slogu te vladne koalicije kot barantanje na tržnici – nedopustno. V nadaljevanju pa nekaj na kratko navedenih argumentov, zakaj bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke glasovali proti predlogu zakona. Torej, v noveli se na novo uvaja nacionalno preverjanje v 3. razredu. Na kakšen način bodo šole merile uspešnost razvoja posameznega devetletnika in na podlagi tega izboljšale kakovost svojega dela in navsezadnje, kot da učitelji prve triade tega že ne počnejo sedaj, učinkovitost je vprašljiva. Nov pomen dobiva NPZ v 9. razredu, dobiva torej selektivno vlogo in ponovno bodo v ospredju zgolj ocene, točke. Je merjenje znanja, še zlasti ob koncu primarnega izobraževanja, na način, ki ne izkazuje celostnega napredovanja znanja in kompetenc 15-letnika, res primerno?

na ta račun odrekli vsem otrokom možnost obveznega učenja drugega tujega jezika. S tem se uvrščamo v manjšino držav Evropske unije, torej v skupino tistih držav, ki tega nimajo, hkrati pa se poglablja tudi neenakost med otroki. Na to vas, spoštovani minister, opozarjajo tudi ravnatelji osnovnih šol, ki so pet let izvajali poskus uvajanja tujega jezika v obveznem programu in preizkušali koncept razširjenega programa v osnovni šoli. Tudi člani delovne skupine za pripravo strategije jezikovnega izobraževanja do leta 2030 pišejo z besedami: »Ali Slovenija sploh želi uresničiti cilj en plus Minister je tudi sam na prejšnji seji izrazil presenečenje, da je obvezni drugi tuji jezik izpadel v tem predlogu. In kot ključno načelo pri vsem tem navajate načelo zagotavljanja največje koristi za učence tega v tem primeru nikakor ne uresničujete. V Sloveniji je v razredih, pri pouku torej, vedno bolj prisotna težava, ko je vključenih v oddelek vedno več otrok tujcev. Neznanje slovenščine ovira tako učence tujce kot ostale sošolce, saj se mora učitelj ukvarjati z učenci, ki ne razumejo snovi. Tudi o tem smo že precej razpravljali. Z vmesnim letom za učenje slovenščine teh otrok se strinjajo učitelji in ravnatelji. In prav učitelji se pogosto znajdejo v težkih situacijah, pravzaprav njim nalagate vse napore, ves trud, vso odgovornost, ki je sicer sami s tem zakonom ne morete nositi. Področje izobraževanja na domu je izjemno občutljivo. S predlogom, ki je zapisan v zakonu, ste prehitro in brez poglobljene analize vzrokov oziroma razlogov za takšne odločitve staršev posegli na to področje. V zakon ste zapisali zgolj tehnično rešitev, ki ponovno ne upošteva celostnega razvoja otroka, ampak le številčno ocenjevanje in tehnokratsko merjenje. Posegate tudi v izvedbeni program osnovnih šol v skladu s posebnimi pedagoškimi načeli – kršite ga. Spoštovani! V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da takšni premalo premišljeni, pravzaprav nestrokovni predlogi zakonov ne pomenijo razvoja prihodnosti področja vzgoje in izobraževanja in bodo imeli posledice. Osnovna šola mora ostati oziroma postati varno in spodbudno učno okolje, v katerem bodo resnično postavljeni temelji za nadaljevanje izobraževalnih poti, izbiro poklicnih poti v življenju uspešnih državljanov. Torej, v naši poslanski skupini bomo glasovali proti temu predlogu in lahko že napovem, da bo ta zakon eden tistih prvih, ki jih bo naslednja vlada umaknila in z dialogom izboljšala in nadgradila. Hvala lepa. PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC: Hvala. Gospod Aleksander Reberšek bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvoli. Hvala lepa. Izobraževalni sistem mora spodbujati kompetence za 21. stoletje, kot so znanje, veščine, spretnosti in vrednote, zato smo v Novi Sloveniji pričakovali bolj celovito reformo Zakona o osnovni šoli in ne samo nekaj popravkov, ki so bolj ali manj v luči omejevanja šolanja na domu in zasebnih šol ter predpisovanja obveznih NPZ-jev za 9., 6. in 3. razred osnovne šole. Od ministra in od celotne vladne koalicije smo pričakovali, da bodo v središče postavili učenca, ki mora postati soodgovoren za svoj uspeh in razvoj lastnih kompetenc, učitelji in starši pa mu pri tem stojijo ob strani in nudijo vso potrebno pomoč. Pa se je na obeh obravnavah zakona jasno videlo, da so v ospredju želje po kontroli, seštevanju točk, tekmovalnosti in pomnjenju, kar ne prinaša sprememb v konceptu poučevanja in so daleč od kompetenčnega modela vzgoje in izobraževanja. Uspeh ne more biti zgolj seštevek točk na preizkusih, spodbujati bi morali izdelavo projektnih nalog, konkretnih izdelkov, uporabo znanja in problemski pristop. Zunanje ocenjevanje bi moralo slediti spremembam pri načinu poučevanja in vključevati različne vrste znanja, tudi kompetence, ne le faktografsko znanje. Namesto pripravljalnice, ki smo jo v Novi Sloveniji predlagali za učence brez predznanja slovenščine, Vlada uvaja spremembo, da se lahko učenci priseljenci k pouku obveznih predmetov vključujejo postopoma glede na znanje slovenskega jezika, ob vključitvi v osnovno šolo pa se udeležijo začetnega pouka slovenščine v okviru dopolnilnega izobraževanja. Obenem se določa, da so lahko tudi drugo leto šolanja neocenjeni iz posameznih predmetov, če se vključijo v drugem ocenjevalnem obdobju. Na dve šolski leti se podaljšuje tudi obdobje, ko lahko učenec priseljenec prostovoljno opravlja nacionalno preverjanje znanja. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kakšen smisel ima napredovanje, če otrok ne dosega minimalnega standarda pri nekem predmetu? Res mislite, da s tem otrokom delate uslugo? Starši, ki otroke šolajo na domu, opozarjajo, da se šolanje na domu zaostruje samo zaradi velikega števila otrok, ki so se šolali doma med covidom, nakar je število zopet padlo. Ministrstvo ni utemeljilo potrebe po povečanju obsega preverjanj s kakšnimi podatki o slabšem znanju otrok, ki se šolajo doma. Opozarjajo, da bodo šolarji na domu z obravnavanjem celotnega javnega kurikuluma obremenjeni do te mere, da bo postalo izjemno težko vključevati še kakšne druge vsebine, ki jih družina ocenjuje za pomembne. S predlogom se očitno želi zagreniti življenje tudi zasebnim šolam in šolam, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, na primer waldorfski in montessori pristop. Bistvo teh šol je, da pri svojem delu uporabljajo drugačne pedagoške in metodične pristope in s tem tudi drugačne načine spremljanja, preverjanja in vrednotenja znanja. Obvezno izvajanje NPZ v 3. in 6. razredu zanje tako pomeni precejšen poseg v način dela, saj bodo morali otroke posebej pripraviti na način preverjanja znanja, ki je otrokom tuj. Ker predlog zakona ne rešuje nakopičenih težav v šolstvu in celo dodatno ovira pluralnost izobraževanja, saj zaostruje šolanje na domu in določa nesmiselno ureditev ureditev glede NPZ za zasebne šole in šole, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, v Novi Sloveniji predloga zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih, ker smo končali s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V razpravo dajem najprej 22. člen in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? Okej, bomo pa sprejeli prijave. Prosim za prijave. Gospod

Tudi sam bom začel z mednarodnim dnevom maternega jezika. Kakor koli je že dobro načrtovana ta seja, najbrž bi pa morali kaj več časa posvetiti prav temu mednarodnemu dnevu maternega jezika. Naj samo spomnim, da je na svetu približno 6 tisoč 700 jezikov,

ki pravi, da je uradni jezik v Sloveniji slovenščina, v občinah, kjer živi italijanska narodna skupnost, tudi italijanščina, v občinah, kjer pa živi tudi madžarska narodna skupnost, pa tudi madžarščina. ta uvod zaključil z nekaj verzi Jožefa Klekla, duhovnega vodje združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom pred približno 105 leti. Takole je zapisal: »Matern' jezik, kinč predragi, Ki so te nam mati dali v živi spomin svojih vrlin, ljübimo te z cele düše, i častimo nad vse više; /…/Živi, živi v vsakom časi Matern' jezik.« Kakšen globok poklon. Zdaj pa k 22. členu in amandmaju Nove Slovenije. Vem, da ste si obrazložitev prebrali, morda za slovensko javnost, če dovolite, da ga nekoliko širše razložim. Pred tem bi želel dodati še naslednje. Kakor koli se ta novela že imenuje, ali je to uvod v neko temeljitejšo reformo osnovnega šolstva ali ne, niti ni pomembno, mi v Novi Sloveniji pač obžalujemo, da koalicija ni spoznala, če že govorimo o večjezičnosti, da je večjezičnost dodana vrednost. je svet globalna vas. Morda to, kar bom diskutiral, kakšnemu staršu ali pa tudi delovni skupini ne bo všeč, ampak tukaj smo v vlogi odločevalcev, ki moramo gledati naprej, ne morda na podlagi čustev do naših otrok oziroma vnukov, ki imajo, verjeli ali ne, zelo, zelo velike absorpcijske sposobnosti, če se tako izrazim, ki jih mi morda danes niti ne znamo upoštevati. Obžalujem, da ni prišlo do uzakonitve obveznega drugega tujega jezika, obžalujem,

Zdaj pa res k obrazložitvi našega amandmaja k 22. členu. Poslanska skupina Nova Slovenija z amandmajem predlaga, da nacionalno preverjanje znanja v v 3. in 6. razredu ni obvezno za otroke, ki obiskujejo osnovne šole, ki izvajajo program osnovne šole v skladu s posebnimi pedagoškimi načeli. Gre torej za drugačen koncept, ki pa je pri nas priznan priznan koncept. Obvezno izvajanje nacionalnega preverjanja znanja v 3. in 6. razredu bi pomenilo bistven poseg v način dela osnovnih šol, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, saj bi morali otroke posebej pripravljati na način preverjanja znanja, ki je njim tuj. Bistvo šol, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, kolikor vem, te šole obiskujejo tudi otroci staršev iz vladne koalicije, če smem tako reči, tako da poznajo oziroma poznate te šole, torej bistvo šol, ki izvajajo programe po posebnih pedagoških načelih, je, da pri svojem delu uporabljajo drugačne pedagoške in metodične pristope in s tem tudi drugačne načine spremljanja, preverjanja in vrednotenja znanja, predvsem to – vrednotenje znanja. Tako ne gre samo za drugačno razporeditev učne snovi, kot bi se lahko poenostavljeno mislilo. Osnovne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, morajo na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljati minimalna znanja, ki omogočajo zaključek osnovnošolskega programa, pri oblikovanju ostalih ciljev in znanj pa so ti pedagoški koncepti avtonomni. V člen poleg tega vračamo tudi ureditev iz veljavnega Zakona o osnovni šoli, ki določa, da je za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu prvi tuji jezik. Ker se predmetnik šol, ki izvajajo program po posebnih pedagoških načelih, razlikuje od predmetnikov državnih osnovnih šol, je smiselno, da se za te šole kot tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu določi predmet, ki je na predmetniku vseh zasebnih šol, zato predlagamo, da ta da ta predmet ostane prvi tuji jezik, tako kot je bilo doslej. Prosim za razmislek o tem predlogu amandmaja. Dober razmislek bo rezultiral tudi v podporo. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Še je interes, torej vas prosim za prijavo.

Hvala lepa. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli buri duhove v Sloveniji, kar je seveda prav. Prav je, da smo kritični do tako pomembnega področja, kot je Šolstvo je zelo kompleksno področje. Spremembe, ki jih bomo, upam, danes podprli in vnesli v življenje, so samo del dela in življenja šole, zato je prav, da smo argumentirano kritični. Učenci morajo šolo v prvi vrsti doživljati kot varen prostor. Zaslužijo si seveda učitelje, ki jim bodo pomagali pri napredku. Šola ne sme biti dolgočasna ali, kot je rekel predgovornik, ne sme biti ležerna na nobenem področju. Torej, dotaknila se bom amandmaja, ki ga je predlagala Nova Slovenija in zadeva 22. člen, to je nacionalno preverjanje znanja, ki bo z novim zakonom obvezno. V 3. razredu se preverjata slovenščina in matematika. Sama si želim, kar nekajkrat je bilo danes rečeno, da je danes mednarodni dan materinščine in ob tej priložnosti bi še posebej poudarila to, da ima beseda nedvomno izjemno moč prepričana sem, da bo NPZ v 3. razredu prispeval tudi k izboljšanju na področju bralne pismenosti oziroma se bodo ti rezultati pokazali. Navsezadnje bom rekla tako – ne gre samo za učence, gre tudi za učitelje, ki jih je treba včasih mogoče malce še dodatno spodbuditi, da so bolj, grdo se bo slišalo, vestni pri svojem delu. NPZ v 6. razredu je utečen, tu ne vidim nobenega problema. NPZ v 9. razredu bo pri nekaterih učencih služil kot sredstvo selekcije, vendar samo pri nekaterih, pri nekaterih pa ne. pa ne. Zato se bodo verjetno nekateri učenci lotevali tega preverjanja še vedno precej brezbrižno. Tudi zaradi tega ne razumem, zakaj toliko poudarjamo tu stiske in stres naših učencev. Učenci so ne glede na učne sposobnosti zelo radi miselno in seveda tudi telesno aktivni. Zavedati se telesno aktivni. Zavedati se moramo, da šolski sistem brez vrednotenja po zaslugah in dosežkih nima smisla. Zakaj bi se učenec vnaprej učil, če ve, da lahko izdelajo vsi? Če pogledamo rezultate, vidimo, kako malo je pravzaprav ponavljanja v tem sodobnem času. To je tako, kot če bi študentu medicine ob vpisu sporočili, lepe počitnice, čez 6 let pa ti pošljemo diplomo. To, da se upošteva uspeh NPZ pri vpisu v srednje šole, je zapisano tudi v koalicijsko pogodbo, koalicijska pogodba pa je po mnenju šolskih sindikatov obetavna. Amandma, ki ga predlaga Nova Slovenija, se glasi: »Za učence zasebnih osnovnih šol in osnovnih šol, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja v 9. razredu prvi tuji jezik. Ne glede na prvi odstavek za osnovne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih, nacionalno preverjanje znanja v 3. in 6. razredu naj ne bi bilo obvezno.« Tega amandmaja ne bom podprla. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ima besedo predstavnica Vlade, državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, gospa Janja Zupančič. Izvolite. Hvala lepa. Nekaj besed k amandmaju. 22. člen novele pravi: »Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev.« O tem govorimo, to je osnovni namen, da vemo, kako smo učinkoviti in da se z otroki pogovarjamo o njihovem znanju, o tem pogosto govorimo, omenjamo tudi s pojmom, to je formativno spremljanje. Skratka, otroke učimo učenja, učenja in načrtovanja lastnega učenja, razmišljanja o svojih ciljih in razmišljanja o tem, kako bodo to znanje pridobili in nadgradili. Peti odstavek 22. člena novele pa pravi, da tretji predmet določi minister s sklepom tako, da v septembru tekočega leta izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni osnovni šoli, se pravi izmed predmetov, obveznih predmetov osmega in devetega razreda. Če pa pogledamo 28. člen novele zakona, pa pravi, zasebna zasebna osnovna šola izvaja pouk iz naslednjih obveznih predmetov, ki so tukaj našteti, in iz teh obveznih predmetov, tistih, ki so v predmetniku v 8. in 9. razredu, lahko minister izbere, nima neomejenih možnosti, predmetniki so znani in javno dostopni. Pa še ena informacija, iz osnutka predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033, ki pravi, da se bo upoštevalo dosežke nacionalnega preverjanja znanja, se pravi, to je predlog, iz učnega jezika in matematike kot eno izmed meril za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programih srednješolskega izobraževanja. Če strnemo vse, kar se dotika nacionalnega preverjanja znanja – obvezno preverjanje znanja v 3., 6. in 9. razredu pomeni rednost spremljanja in nam

Predmeti, ki jih minister lahko izbere, so določeni v zakonodaji in še tudi ta nacionalni program, ki nas usmerja, gre v to gre v to smer, da se bodo upoštevali dosežki, če bo potrebno, zgolj znanja jezika in matematike. Hvala lepa. Hvala lepa. Je morda še interes za razpravo pri 22. členu? Če ni interesa, potem zaključujem razpravo. V razpravo dajem 47. člen in amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi morda kdo razpravljati?

Vanj se učenci vključujejo prostovoljno. Bistvena novost je v vsebinski opredelitvi, ki usmerja ponudbo šole in glede na interese hkrati tudi učinkovito organizacijo in izvedbo. V razširjeni program so vključene vsebine s področja gibanja in zdravja za dobro psihično in fizično počutje. Dober učitelj, učiteljica bo poskrbela za sproščeno vzdušje ob gibalnih aktivnostih. Vsi se zavedamo, da sodoben način prinaša tudi nezdrave navade, ki vodijo k debelosti ter psihičnim in fizičnim težavam naših otrok, še posebej pa izpostavljam tudi naraščajoče težave, ki so povezane z nasiljem, zato je toliko pomembneje, da jih zaposlimo, da so aktivni, predvsem fizično. RaP pa seveda ponuja tudi vsebine s področja kulturne in državljanske vzgoje. Tretji steber, da tako rečem, razširjenega programa je učenje učenja. Ugotavljamo namreč, da ima vse več otrok težave s koncentracijo. Dober učitelj bo spodbujal tudi kritičnost in to bodo prav gotovo nadgrajevali starši. V Sloveniji imamo dobre šole in imamo dobre učitelje in poskrbeti moramo, da bomo imeli tudi v prihodnje dovolj dobrih učiteljev. Otroci naj bodo čim več zunaj, na prostem. Dober učitelj bo že vedel, kako jih vključiti, tako kot dober starš ve, da njegov otrok potrebuje za razvoj tudi področje socialne, čustvene in še kakšne druge inteligence, recimo razvoj na področju vrednot, in da je prav znanje pomembna vrednota. Podlaga za novi kurikularni dokument je petletna spremljava s poskusom na 144 šolah, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na osnovi izvajanja poskusa se je izkazalo, da je treba izvajanje dejavnosti RaP razdeliti v tri vsebinska področja. Programski dokument je pripravil Zavod Republike Slovenije za šolstvo, tudi na osnovi spremljave poskusa in vmesnih poročil, ki jih je obravnaval Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. V programskem dokumentu so vsebinska področja razdeljena na sklope in vsebine. Za vsa tri področja je opredeljenih 9 sklopov in 36 vsebin. Dejavnosti razširjenega programa podpirajo razvoj različnih veščin – socialnih, sodelovalnih, praktičnih, podjetniških. Te vključujejo tudi finančno pismenost. Finančna in digitalna pismenost sta dve od ostalih pismenosti, kot sta bralna in matematična. Amandma koalicijskih poslanskih skupin bom podprla. Hvala lepa. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ni interesa, potem zaključujem razpravo. Končali smo z razpravo o amandmajih, o katerih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez 15 min v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 64. izredno sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18.35.

Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo Državnega zbora in prehajamo na glasovanje o predlogih odločitev. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko dnevnega reda, s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 21. februarja, ki je objavljen na e-klopi. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine Nova Slovenija 22. členu. Glasujemo.

Navzočih je 69 poslank in poslancev, 44 jih je glasovalo za, proti pa 21. (Za je glasovalo 44.) (Proti 21.) Ugotavljam, da je amandma sprejet. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen. Zdaj glasujemo o predlogu zakona. Glasujemo.

Hvala,